Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? Ugotavljam, da ni interesa, zato zaključujem razpravo. Prehajamo na proračunskega uporabnika 2180 Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport in na razpravo o vloženih amandmajih k trem podprogramom pri tem proračunskem uporabniku. Najprej dajem v razpravo podprogram Podpora malim in srednje velikim podjetjem ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ni interesa, zato zaključujem razpravo. Dajem naprej v razpravo podprogram Pospeševanje tehnološkega razvoja gospodarstva ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ni interesa, zato zaključujem razpravo. V razpravo dajem še podprogram Spodbujanje začetnih in novih investicij ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? Ni interesa, zato zaključujem razpravo. Prehajamo na proračunskega uporabnika 2431 Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo in na razpravo o vloženih amandmajih k dvema podprogramoma pri tem proračunskem uporabniku. Najprej dajem v razpravo podprogram Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest ter tri amandmaje Poslanske skupine SDS in amandma Poslanske skupine NSi. Želi kdo razpravljati? Ni interesa, zato zaključujem razpravo. V razpravo dajem še podprogram Investicijska dejavnost na železniški infrastrukturi ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? Ni interesa, zaključujem razpravo. Prehajamo na proračunskega uporabnika 2560 Ministrstvo za naravne vire in prostor in razpravo o vloženem amandmaju pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem podprogram Odprava posledic naravnih nesreč ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? Ni interesa, zato zaključujem razpravo. Prehajamo na proračunskega uporabnika 3340 Ministrstvo za kulturo in na razpravo o vloženih amandmajih k dvema podprogramoma pri tem proračunskem uporabniku. Najprej dajem v razpravo podprogram Varstvo kulturne dediščine, arhivska in knjižnična dejavnost ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? Ni interesa, zato zaključujem razpravo. V razpravo dajem še podprogram Medij in avdiovizualna kultura ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da je interes, zato prosim za prijavo. Začenjam s prijavo. Hvala Hvala lepa, podpredsednica za besedo. V Poslanski skupini SDS predlagamo amandma prerazporeditev iz Ministrstva za kulturo pravzaprav na isto ministrstvo, samo iz različnih programov, torej iz socialne varnosti bi šlo 100 tisoč evrov za namen filmske produkcije animiranih filmov. Kot vemo, se Slovenija uvršča, sploh v zadnjem letu, v sam vrh te filmske produkcije. Slovenija je dobila zelo prestižno nagrado cezar, ko pa sem sam iz medijev javnega obveščanja izvedel, da animirani film prejme na leto samo nekaj 10 tisoč evrov, sem bil zelo zgrožen. Kajti filmska produkcija, govorimo o nekaj milijonih, 15, 16 milijonih evrov, in je dokaj žalostno, da pa animirani film prejme le

odškrtne in se da filmskim ustvarjalcem, ki delajo na področju animiranih filmov, zato da bi tudi Slovenija še naprej zagotavljala visoko kvalitetno produkcijo teh filmov. Seveda se veselim podpore,

Ugotavljam, da ni interesa, zato zaključujem razpravo. Glasovanje o amandmajih in o posebnem delu predloga rebalansa bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili jutri, 25. maja, v okviru glasovanj. Prehajamo na obravnavo Načrta razvojnih programov. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne želi nihče razpravljati, zato zaključujem razpravo. Glasovanje o Načrtu razvojnih programov bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili jutri v okviru glasovanj. Prehajamo na razpravo Predloga rebalansa v celoti. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ni interesa, zato zaključujem razpravo. Glasovanje o predlogu rebalansa v celoti bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili jutri v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo državni sekretarki mag. Saši Jazbec z Ministrstva za finance. Izvolite. Spoštovana, hvala lepa za besedo. Predlogu rebalansa, ki vam je bil predstavljen, sledi tudi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024, ker je njegova uveljavitev pogoj tudi za uveljavitev rebalansa. Navedeni zakon se spreminja v manjšem obsegu. Pretežni del predlaganih sprememb je posledica spremenjene terminologije, ki izhaja iz predpisov Evropske unije, ki urejajo izvajanje evropske kohezijske politike, vezane na programsko obdobje 2021–2027. Poleg navedenega se s predlaganimi spremembami zakona določa nekoliko spremenjen način zagotavljanja sredstev iz državnega proračuna v Skladu za okrevanje in odpornost. Doslej začasno zalaganje ni bilo časovno omejeno. S predlogom tega zakona pa se omejuje na obdobje znotraj istega leta. Prav tako se pa zagotavlja seveda tudi financiranje proračunskega sklada preko proračunskega leta. Nadalje Predlog zakona omogoča predplačila za javne agencije na področju kulture, saj te znotraj svojega finančnega načrta ne razpolagajo s sredstvi, ki bi omogočala financiranje dodatnih projektov in programov, ki jih te agencije izvajajo po tem, ko so izbrane na razpisu. Predlog zakona določa tudi nov obseg dopustnega zadolževanja države in nov obseg poroštev. Obseg zadolževanja se 4 milijarde 969 milijonov znižuje na 4 milijarde 165 milijonov. Prav tako pa se znižuje obseg poroštev z 2,8 na 1,2 milijarde evrov. Zmanjšanje zadolževanja je povezano z nižjimi načrtovanimi izdatki v rebalansu, zmanjšanje obsega poroštev pa z nižjo porabo po shemi, ki je bila določena v povezavi z energetsko krizo. Osnovni cilj predlaganega zakona je uzakoniti rešitve, ki bodo omogočile tekoče in nemoteno izvrševanje proračuna za letošnje leto do konca leta, zato predlagam, da predlog podprete. Hvala lepa. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za finance. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici Andreji Kert. Izvolite.

Odbor za finance je na 22. nujni seji 20. 5. 2023 kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2023 in 2024, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila Vlada. Odboru je bilo poleg predloga zakona predloženo tudi gradivo Združenja občin Slovenije, mnenje Zakonodajno-pravne službe, mnenje Državnega sveta in pojasnila Ministrstva za finance v zvezi z mnenjem Zakonodajno-pravne službe. V poslovniškem roku je amandma vložila Poslanska skupina SDS za novi 13.a člen predloga zakona. Na seji odbora so sodelovali predstavnice in predstavniki Ministrstva za finance in Zakonodajno-pravne službe. Državna sekretarka Ministrstva za finance je v uvodni dopolnilni obrazložitvi kratko podala razloge za predlagani zakon. Kot osnovni cilj predloga zakona je izpostavila obvezo po oblikovanju zakonskih rešitev, ki bodo omogočile nemoteno nemoteno izvrševanje proračuna države za leto 2023 do konca leta. Poudarila je, da se s predlaganim zakonom vsebina veljavnega zakona spreminja v manjšem obsegu. Pri tem pa je izpostavila spremembe zaradi spremenjene terminologije iz predpisov Evropske unije s področja evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2021–2027. Spremembe so tudi na področju zagotavljanja sredstev iz državnega proračuna, le-te so potrebne za učinkovito črpanje sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Zaradi najverjetnejših zamud pri doseganju mejnikov, ki so pogoj za črpanje evropskih sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost, se v predlogu zakona določa, da se predhodno založena sredstva za projekte iz Načrta za okrevanje in odpornost zagotovijo iz proračuna države. Prav tako se za leto 2023 znižuje obseg zadolževanja države in obseg poroštev ter določa možnost predplačil za javne agencije na področju kulture. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je povzela pripombe iz pisnega mnenja glede 11. člena predloga zakona, ki se nanašajo na financiranje Sklada za okrevanje in odpornost iz državnega proračuna. Opozorila je, da predlagana dopolnitev odstopa od prvotno zasnovane ureditve Sklada za okrevanje in odpornost, ki je temeljila na ureditvi Zakona o javnih financah. V njej so bili in tudi ostajajo kot vir financiranja sklada določeni izključno namenski prejemki proračuna, ki so določeni kot namenski prejemki sklada. Opozorila je, da je v primeru, če sredstva proračunskega sklada ne zadostujejo za izpolnjevanje njegovega namena, to eden od razlogov za prenehanje sklada ter da je glede na navedeno predlagano dopolnitev treba ponovno preveriti in utemeljiti. V kratki razpravi so bili s strani predlagatelja amandmaja podani razlogi zanj. Odbor ni glasoval o amandmaju Poslanske skupine SDS za novi 13.a člen, saj je bil le-ta nepravilno vložen. Odbor je v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona in jih sprejel. Ker k predlogu zakona na matičnem delovnem telesu niso bili sprejeti amandmaji, Odbor za finance Državnemu zboru predlaga, da Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 sprejme v predloženem besedilu. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Kot prva ima besedo Poslanska skupina Gibanja Svoboda, zanjo kolegica Monika Pekošak. Izvolite. Spoštovani! Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije ureja postopke priprave in izvrševanja proračuna države, torej se v njem urejajo posebnosti, ki so vezane na izvrševanje proračuna posameznega leta. V letu 2023 je bila na podlagi novele Zakona o Vladi Republike Slovenije in Zakona o državni upravi opravljena kar precej obsežna reorganizacija državne uprave, zato je treba resorjem zagotoviti njihovo nemoteno financiranje. S tem namenom je bil pripravljen rebalans proračuna, s čimer bo imel vsak neposredni uporabnik sredstva za svoje delovanje zagotovljena v svojem finančnem načrtu. ZIPRS se spreminja v manjšem obsegu. V določenem delu so spremembe predvsem tehnične narave zaradi spremenjene terminologije, ki izhaja iz predpisov Evropske unije. Predlog zakona omogoča predplačilo za javne agencije na področju kulture po zgledu nekaterih drugih predplačil, ki so omogočena, hkrati pa se določa nov obseg dopustnega zadolževanja in nov obseg poroštev. Nov dopusten obseg zadolževanja se znižuje iz 4,9 milijarde na 4,2 milijardi zaradi nižjega primanjkljaja A bilance, obseg poroštev pa se znižuje z 2,8 milijarde na 1,2 milijardi evrov. Znižanje obsega poroštev pa je povezano z nižjo porabo pri shemi, ki je bila določena v povezavi z energetsko krizo. Bistvena je tudi sprememba zagotavljanja sredstev v proračunski sklad za okrevanje in odpornost. Ker bo verjetno prišlo do časovnega zamika pri doseganju mejnikov pri črpanju evropskih sredstev, se z 11. členom določa, da se manjkajoča sredstva za obseg predhodno založenih sredstev zagotovijo iz proračuna države. Ker so prihodki odvisni od izpolnjevanja mejnikov, hkrati pa so odhodki vezani na drugo dinamiko, s tem členom omogočamo, da se bodo v Skladu za izvajanje načrta načrta za okrevanje in odpornost zagotovila zadostna sredstva za financiranje investicij, ki so financirane iz tega vira. Z namenom izboljšanja gmotnega položaja upokojencev smo koalicijske poslanske skupine vložile amandma, s katerim zagotavljamo sredstva za dvig minimalno zajamčene pokojnine na 700 evrov in božičnico za upokojence. Ker smo v Poslanski skupini Svoboda prepričani,

Spoštovana podpredsednica! Državna sekretarka, državni sekretar, kolegice in kolegi! Vlada je sprejela Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024, skrajšano ZIPRS, s katerim spreminja opredelitve izrazov na način, ki je skladen s predpisi EU, ki urejajo izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2021–2027. Določa način zagotavljanja sredstev iz državnega proračuna Skladu za okrevanje in odpornost, določa možnost predplačil tudi za javne agencije na področju kulture, spreminja obseg zadolževanja države za leto 2023 ter spreminja obseg poroštev države, prav tako za leto 2023. Vlada je ob reorganizaciji, beri povečanju števila ministrstev, zagotavljala, da le-to ne bo imelo posledic za izvrševanje proračuna, vendar se je navedeno izkazalo za neresnično, saj je Vlada v predlog zakona zapisala naslednje: »Ker se je reorganizacija državne uprave izvedla za organe ožje državne uprave, med katere sodijo neposredni uporabniki iz pete točke 3. člena Zakona o javnih financah, je treba za namen njegovega nemotenega delovanja zagotoviti tudi njihovo nemoteno financiranje. Posledično je bilo treba pripraviti rebalans proračuna države, saj se le tako lahko zagotovi, da bo imel vsak neposredni uporabnik sredstva za svoje delovanje zagotovljena v svojem finančnem načrtu. Ob upoštevanju, da je bila v letu 2023 opravljena reorganizacija državne uprave, je treba tem okoliščinam z rebalansom prilagoditi tudi proračun države za leto 2023. Priprava rebalansa hkrati terja tudi spremembe ZIPRS. Vlada pa s predlogom zakona ni sledila dejanskim potrebam ljudi in občin, saj ni spremenila člena, ki se nanaša na povprečnine, in prav tako ni pomislila do tega trenutka na upokojence, saj kljub visoki inflaciji ni povišala letnega dodatka za upokojence. V Slovenski demokratski stranki smo zato vložili amandma, s katerim želimo povišati povprečnino in zvišati letni dodatek za vse upokojence za 10 %. Naš amandma sledi tudi predlogu Združenja občin Slovenije, ki predlaga dvig povprečnine na 773,66 evra. Čeprav je s strani Vlade in koalicijskih poslancev pogosto slišati, da je bila višina povprečnine usklajena na pogajanjih s predstavniki občin jeseni 2023, očitno temu ni tako. Združenje občin Slovenije je namreč v predlogu amandmaja zapisalo, citiram: »Oktobra 2022 je bila v okviru pogajanj za določitev povprečnine ta določena v višini 700 evrov in je bila v danih razmerah zadovoljiva, vendar smo že takrat opozarjali, da občinski proračuni morebitnih dodatnih bremen iz naslova dodeljenih obveznosti s strani države ne bodo zmogli. Kmalu zatem so, soočene z dvigom stroška dela, stroški dviga plač zaposlenih v javnem sektorju, dvig minimalne plače, dodaten dvig plač pomočnic vzgojiteljic, dvig cene energentov in energije ter vsekakor posledično tudi inflacije. Vse to so stroški, ki vedno bolj zajedajo v proračune občin in za njihovo kritje bi morala zadoščati povprečnina, vendar temu žal ni tako. Inflacija se ne umirja skladno z lanskimi napovedmi in se glede na povečane stroške dela in dviga ostalih cen tudi v nadaljevanju leta ne bo umirjala. To pomeni, da se bodo tudi stroški lokalnih skupnosti še vedno povečevali.« Prav tako predlagamo, da se vsem uživalcem pokojnin in nadomestil, ki so upravičeni do letnega dodatka za leto 2023, zviša znesek izplačila, in sicer za 10 %. Tako bi upokojenci, ki prejemajo pokojnino v znesku do 600 evrov, prejeli 500 evrov, prej so prejeli 455. Upokojenci, ki prejemajo pokojnino v znesku od 600 do 720 evrov, bi prejeli 347 evrov. Upokojenci, ki prejemajo pokojnino v znesku od 720 do 850 evrov, bi prejeli 280 evrov. Upokojenci, ki prejemajo pokojnino v znesku od 850 do 1020 evrov, pa bi prejeli 225 evrov. Upokojenci, ki prejemajo pokojnino v znesku, višjem od tisoč 20 evrov, pa bi prejeli 160 evrov. Predlog sledi tudi predlogu Slovenske demokratske stranke k predlogu rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2023, s katerim smo predlagali dodatnih 60 milijonov evrov za izplačilo višjega letnega dodatka upokojencem, ki pa je bil žal zavrnjen. Prav tako pa je bil z obravnavo zavrnjen naš amandma glede dviga povprečnine in višjega letnega dodatka. Glede na trenutne okoliščine,

Hvala lepa za besedo. Spoštovane poslanke, poslanci! Ob upoštevanju, da je bila v letu 2023 opravljena reorganizacija državne uprave, je treba tem okoliščinam z rebalansom prilagoditi tudi proračun države leta 2023. Priprava rebalansa pa hkrati terja tudi spremembo ZIPRS. Spreminja se opredelitev izrazov na način, ki je skladen s predpisi EU, ki urejajo izvajanje evropske kohezijske politike za novo programsko obdobje 2021–2027. Možnost preplačil tudi za javne agencije na področju kulture. Tudi javnim agencijam s področja kulture se omogočajo predplačila EU sredstev in integralnih sredstev do višine 30 % vrednosti, kadar se sofinancirajo programi in projekti. To je sedaj mogoče za društvo, zasebni ali javni zavod ter ustanovo. S tem želi vlada zagotoviti spodbujanje ustvarjalnosti, ustvarjanje ustreznih pogojev dejavnosti, razvoj in izobraževanje ter izvajanje drugih dejavnosti, določenih z nacionalnim programom za kulturo, z namenom zagotovitve možnosti tekočega izvajanja nalog v javnem interesu. Pri tej spremembi bi bila na mestu obrazložitev, zakaj to velja zgolj za javne agencije s področja kulture ter ne tudi za druga področja. Določa se način zagotavljanja sredstev iz državnega proračuna Skladu za okrevanje in odpornost. Ker bo z veliko stopnjo verjetnosti prišlo do časovnega zamika pri doseganju mejnikov pri črpanju evropskih sredstev iz Sklada za okrevanje in odpornost, se določa, da se manjkajoča sredstva za obseg predhodno založenih sredstev zagotovijo iz proračuna države. Za učinkovito črpanje sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost se torej določa način zagotavljanja sredstev iz državnega proračuna. Navedena ureditev je po navedbah vlade potrebna, saj je bilo ob umeščanju projektov v načrt za okrevanje in odpornost odločeno, da se dodatna evropska sredstva usmerijo predvsem v nove projekte, to pa terja bistveno večje napore v pripravljalna dela, posledično tudi zamude pri doseganju mejnikov, ki jih je za pridobitev sredstev treba doseči. Predlog ne prinaša pomembnejših sprememb. Zagotavljanje proračunskih sredstev v Skladu za okrevanje in odpornost zaradi zamud pri doseganju mejnikov pa bi lahko razumeli kot potuho vladi pri njenem ravnanju pri črpanju sredstev iz NOO. Prav tako ne vidim utemeljitve za določitev dodatne možnosti predplačil za javne agencije zgolj na področju kulture. Zaradi navedenega Poslanska skupina Nova Slovenija predloga novele zakona ne podpira. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Prehajamo na razpravo o členih in vloženih amandmajih. Najprej prehajamo k 16. členu, novemu 16.a in 16.b členu. Ker amandma Poslanske skupine SDS k 16. členu v delu ureja podobno vsebino kot amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica za novi 16.a in 16.b člen, bomo o obeh amandmajih k tem členom razpravljali skupaj. V razpravo torej dajem 16. člen ter amandma Poslanske skupine SDS in amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica za novi 16.a in 16.b člen. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da je interes, zato odpiram prijave. Prosim za prijave.

vložili amandma, kot je tudi napovedal danes predsednik Vlade dr. Robert Golob, in sicer za novi 16.a člen in 16.b člen. Amandma za prvi člen določa zimski letni dodatek, ki se izplača vsem uživalcem pokojnin in uživalcem nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki bodo v letu 2023 prejeli letni dodatek v skladu s 76. členom Zakona o izvrševanju proračuna. S tem se predvideva zimski letni dodatek, ki je poleg že sprejetih vladnih ukrepov namenjen blažitvi posledic draginje za najranljivejše prebivalce, med katere vsekakor sodijo tudi upokojenci in pa seveda tudi prejemniki invalidskih nadomestil. Zimski letni dodatek bo izplačan vsem prejemnikom dodatka v letu 2023 v višini 40 % zneska njihovega letnega dodatka, ki je določen za leto 2023. Izplačal se bo skupaj z rednimi nakazili pokojnin oziroma nadomestili za mesec december. V primeru naknadno priznane pravice do letnega dodatka za leto 2023 pa se lahko le-to izvede najkasneje skupaj z izplačilom redne pokojnine in nadomestil za mesec april 2024.

v novembru in decembru 2023 načrtuje izplačilo povečanega dela prejemkov upokojencev in prejemkov nadomestil iz invalidskega zavarovanja v višini 1,8 % prejemkov. Upravičenci do povečanega dela prejemkov so prejemniki pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja, razen dodatka za pomoč in postrežbo ter invalidnine za telesno okvaro, ki jih izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Glede na to, da gre za zelo pomembno, zelo pomembno tematiko, mislim, da se strinjamo tudi s kolegi iz Socialno demokratske stranke,

Hvala za besedo ponovno. V bistvu se bom ponovil, kar smo že pri prejšnji točki navajali pa tudi v samem stališču. Prav Prav gotovo me veseli, da smo v nečem složni, da je pač treba upokojencem pomagati, da očitno trenutna finančna situacija upokojencev vse skrbi. Sicer si rešitve predstavljamo mogoče malo drugače, vsak po svoje, ampak cilj je pa približno isti. Pa bom še enkrat ponovil, da naš amandma oziroma naš predlog gre gre v cilj povečanja letnega dodatka za 2023, in sicer da se ta letni dodatek zviša za 10 %, kot sem že prej navedel, glede na posamezne zneske. Ne bi še enkrat bral

skupaj nekaj naredili za upokojence, ker v končni fazi, vsi se strinjamo, da bi bilo treba sistemsko zadeve urediti, ampak obe naši rešitvi sta začasni oziroma trenutni. Tudi rešitev, ki jo predlaga koalicija, je samo delna oziroma kratkoročna. Tako da jaz upam, da bomo v bližnji bodočnosti vsi našli skupni jezik in našli neko rešitev, ki bo ljudem, ki 35, 40 let pošteno delajo, dejansko omogočala normalno življenje oziroma uživanje tiste pokojnine, ki so si jo zaslužili, ne ki jim pripada, ampak ki so si jo

O amandmajih bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora odločali jutri, 25. maja 2023, v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. V zvezi s tem predlogom zakona je skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim mag. Borutom Sajovicem zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici Vlade mag. Valeriji Jelen Kosi, državni sekretarki na Ministrstvu za pravosodje. Izvolite. Spoštovana podpredsednica Državnega zbora, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci ter drugi prisotni! Dovolite, da vam predstavim nekatere pomembne in ključne novosti Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Če strnem, novela vsebuje naslednje tri sklope poglavitnih rešitev. Prvič, uresničitev odločb Ustavnega sodišča, v katerih je Ustavno sodišče Republike Slovenije ugotovilo neustavnost veljavnih zakonskih rešitev. Drugič, prenos določb Direktive o prestrukturiranju in insolventnosti v slovenski pravni red. V tem pogledu je med pomembnejšimi novostmi ta, da se uvaja nov pojem grozeče insolventnosti in nov postopek sodnega prestrukturiranja zaradi odprave grozeče insolventnosti, ki je namenjen pravočasnemu pristopu dolžnika k prestrukturiranju, to je v fazi, ko insolventnost šele grozi. Namen tega postopka je, da s pravočasnim pristopom prepreči nastanek insolventnosti družbe in s tem ohrani poslovanje in preživetje družbe. Tretjič, druge spremembe, katerih namen je povečati učinkovitost insolventnih postopkov. To želimo doseči z bolj jasnimi in tudi bolj strogimi pravili, ki urejajo obveznosti družbe ter njenega poslovodstva in nadzornega sveta pri nastanku insolventnosti in nastanku grozeče insolventnosti. Namreč, uspešnost postopkov prestrukturiranja je močno povezana s pravočasnim pristopom k prestrukturiranju, to zahteva tudi Direktiva o prestrukturiranju in insolventnosti. Hkrati pa je temeljni razlog za neučinkovitost stečajnih postopkov v smislu visokega poplačila upnikov dejstvo, da se ti predlagajo prepozno. Slednje naslavljamo z novimi pravili in tudi obveznostmi poslovodstva, ki rezultirajo tudi v njihovi odškodninski, prekrškovni in kazenski odgovornosti. Na podlagi opozoril prakse in tudi opozoril Komisije za nadzor javnih financ Državnega zbora Republike Slovenije, sprejetih na nujnih sejah 12. septembra 2019 in 13. novembra 2019, se ukinja postopek poenostavljene prisilne poravnave oziroma na njegovo mesto stopajo posebna pravila postopka prisilne poravnave za malo gospodarstvo. V teh postopkih je po novem predviden nadzor in preverba obstoja terjatev s strani upravitelja. Pravila tega novega postopka se lahko uporabijo, če je dolžnik gospodarska družba, ki izpolnjuje vsa merila in le dve merili, ki jih Zakon o gospodarskih družbah določa za uvrstitev v skupino mikro družb, ali če je dolžnik podjetnik, ki izpolnjuje merila, ki jih Zakon o gospodarskih družbah določa za uvrstitev v skupino mikro družb, dodana pa je tudi omejitev, povezana z maksimalno višino njunih obveznosti. Prav tako se izboljšuje položaj delavcev v postopkih prisilne poravnave. Delavci bodo imeli poseben položaj tudi v novem postopku zaradi odprave grozeče insolventnosti, saj imajo ključno vlogo za uspeh ali neuspeh preživetja podjetja. V okviru postopka osebnega stečaja se določajo strožji pogoji za odpust dolga. Kot relevantna okoliščina se štejejo tudi prizadevanja dolžnika, da poplača svoje obveznosti do upnikov. Predvideno je, da mora dolžnik poplačati upnike vsaj v določenem odstotku, do 10 %, če želi, da se mu preostali dolg odpusti. Le izjemoma, upoštevaje višino prijavljenih terjatev, socialni položaj in prizadevanje dolžnika, lahko sodišče odloči, da se kljub nižjemu odstotku poplačila dolžniku dolg odpusti. Menimo, da bodo predlagane spremembe prispevale k boljšemu položaju in poplačilu upnikov v postopkih zaradi insolventnosti, podrobnejša pojasnila pa bomo z veseljem podali v razpravi. Hvala vam. Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo kolega Andrej Hoivik. Izvolite. Hvala lepa za besedo, podpredsednica. Hvala za predstavitev novele zakona. Po pregledu novele Zakona o finančnem poslovanju v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju Poslanski skupini SDS ugotavljamo, da ustrezno rešuje nekatera za upnike precej pomembna pravna vprašanja, na katera je v svojih odločitvah opozorilo Ustavno sodišče, nekaterih pa ne rešuje povsem ali pa jih rešuje neustrezno. Kot ustrezno bi izpostavili rešitev položaja privilegiranih izločitvenih upnikov, katerih izločitvena pravica po novem ne preneha, če pravočasno ne vložijo tožbe na uveljavljanje izločitvene pravice v pravdnem postopku oziroma pravočasno ne predlagajo nadaljevanja prekinjenega pravdnega postopka, temveč ti svojo izločitveno pravico izgubijo šele, ko upravitelj proda premoženje, ki je predmet izločitvene pravice. Za učinkovitost stečajnega postopka je pomembna tudi rešitev glede ugotovitve obstoja prerekanja terjatve v pravdi. Prerekanje nejudikatne terjatve upnikov s strani drugega upnika naj bi po novem rezultiralo obveznosti upnika, ki priznano terjatev prereka, da v pravdi dokaže, da prerekana terjatev ne obstaja, in ne v obveznosti upnika, katerega priznana terjatev je prerekana, da terjatev obstaja. Kot ustrezno ocenjujemo tudi ureditev, ki preprečuje, da bi ključni dobavitelji dolžnikov, na primer elektrike, vode, plina, odpovedali pogodbe dobave, dokler dolžnik med postopkom sodnega prestrukturiranja zaradi odprave grozeče insolventnosti ali postopkom prisilne poravnave izpolnjuje vse tekoče obveznosti. Po drugi strani pa predlagana zakonska ureditev vsebuje pomanjkljive rešitve. Ena od takih rešitev je zagotovo prenos nekaterih upravičenj upnikov na upniški odbor kot kolegijski zastopniški organ. Predlagatelj v želji po poenostavitvi in pospešitvi postopka namreč pozablja, da je upniški odbor konstituiran in delujoč v zelo majhnem odstotku vseh stečajev, zato bi bilo treba poleg upniškemu odboru dostop do informacij in listin stečajnega dolžnika omogočiti tudi vsakemu posameznemu upniku. Stranke, še zlasti pa upniki vseh insolventnih postopkov, bi namreč morale imeti enake pravice in možnosti za zaščito svojih interesov. Na navedeno utemeljeno opozarja tudi Združenje stečajnih upnikov. Ponovno je zato treba preučiti utemeljenost možnosti prestrukturiranja dolžnika znotraj insolventnih postopkov. Vprašljive so določbe glede postavitve statusa in pristojnosti upraviteljev, razmisliti pa bi bilo treba, na primer, o tem, da se pravico do pritožbe zoper sklepe, ki posegajo v položaj stečajnega dolžnika, razširi tudi na upravitelja, ki je pogosto edini, ki sodišče lahko opozori na neenotno sodno prakso, ki seveda potem vpliva tudi na enakopravno obravnavo strank v insolventnih postopkih. V Poslanski skupini SDS tudi menimo, da je v nadaljevanju zakonodajnega postopka posebno pozornost nujno treba posvetiti podrobnejši preučitvi postopkov poenostavljene prisilne poravnave, ki so doslej omogočali ogromna odtekanja premoženja insolventnih dolžnikov, zlorabe obstoječih pravnih institutov in oškodovanja upnikov. Zloraba insolventne zakonodaje je namreč žal pogosto tudi razlog žalostnih usod posameznikov in podjetij, ki so bili oziroma so v teh postopkih udeleženi kot upniki. Hvala lepa. Najlepša hvala. Besedo ima Poslanska skupina Nove Slovenije – krščanski demokrati, zanjo mag. Janez Žakelj. Izvolite. Najlepša hvala, predsedujoča. Spoštovane poslanke in poslanci! Novela Zakona o finančnem poslovanju v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju prinaša precej obsežne spremembe zakona na različnih področjih. Predlagatelj se pri predlogu zakona v veliki meri sklicuje na načelo, po katerem bi morali okviri preventivnega prestrukturiranja dolžnikom predvsem omogočiti, da se učinkovito prestrukturirajo v zgodnji fazi, da bi se izognili insolventnosti ter tako omejili nepotrebno likvidacijo podjetja, ki je sposobno preživeti. V Poslanski skupini NSi to načelo podpiramo. V zvezi s tem vlada predlaga nekaj konkretnih rešitev, ena od bolj vidnih sprememb je uvedba postopka sodnega prestrukturiranja zaradi odprave grozeče insolventnosti. Gre za možnost za prestrukturiranje terjatev v okviru sodnega postopka tudi v primerih, ko dolžnik še ni postal insolventen, pa mu to že grozi. Postopek sodnega prestrukturiranja zaradi odprave grozeče insolventnosti bi se lahko začel na predlog dolžnika, ne bi pa ga mogel sprožiti tudi upnik, kot to sicer velja za postopek prisilne poravnave. Novi postopek je torej namenjen spodbuditvi dolžnika, da pravočasno začne prestrukturiranje. Predlagana je ureditev, ki preprečuje, da bi ključni dobavitelji dolžnika, kot na primer dobavitelji elektrike, vode, plina in podobno, odpovedali pogodbe dobave, dokler dolžnik med postopkom sodnega prestrukturiranja zaradi odprave grozeče insolventnosti ali postopkom prisilne poravnave izpolnjuje vse tekoče obveznosti. V Novi Sloveniji razumemo utemeljitev predlagatelja, da so se tako odpovedi v praksi pogosto izkazale kot ovira za vodenje postopkov prestrukturiranja. Na podlagi ocene predlagatelja, da imajo poleg članov organov vodenja in nadzora najboljši vpogled v poslovanje družbe prav revizorji oziroma računovodje, se zanje določa dolžnost, da poslovodstvo pisno opozorijo, če ugotovijo, da je verjetno, da družbi grozi insolventnost ali je družba nesolventna. V zvezi s tem Zbornica računovodskih servisov pri Gospodarski zbornici Slovenije opozarja, da ni povsem jasno, kdaj, na kaj in v katerih primerih morajo podati opozorila. Zbornica predlaga, da se predlog v tem delu vse bolj določno opredeli z naborom merljivih kazalnikov. V Novi Sloveniji razumemo njihove pomisleke ter v zvezi s tem pričakujemo razjasnitev odprtih vprašanj v nadaljevanju zakonodajnega postopka. Poslanski skupini Nove Slovenije podpiramo predlog, da se poenostavljena prisilna poravnava ukine. V preteklosti je namreč omogočala nepoštene prakse ter zlorabo postopka, na kar smo v Novi Sloveniji opozarjali. Na drugi strani razumemo, da želi predlagatelj za najmanjše gospodarske subjekte in espeje vzpostaviti postopek, ki zanje ne predstavlja prevelikega stroškovnega in administrativnega bremena, zaradi česar se na novo oblikuje institut prisilne poravnave za malo gospodarstvo. Predlog prinaša več dobrih rešitev, ki so se začele pripravljati že v času prejšnje koalicije. V oči pa bode podaljšanje rokov pri poskusnem obdobju pri odpisu dolgov. Predlagatelj to sicer utemeljuje z zahtevami direktive. Poleg tega se zdi problematična tudi omejitev sankcije preprečitve opravljanja funkcije v primeru hujših kršitev stečajnih upraviteljev na zgolj pet let. Pri odpisu dolga se sicer po novem zahteva, da se poplača vsaj 10 % dolga. Morda bi pri tej določbi predlagali povišanje deleža ter črtanje izjem, tako da bi to vedno veljalo za vse. Poslanska skupina Nove Slovenije v tej fazi predlogu zakona ne bo nasprotovala, v nadaljevanju zakonodajnega postopka pa bomo spremljali vse relevantne pripombe strokovne in splošne javnosti

Hvala lepa, podpredsednica, za besedo. Spoštovana državna sekretarka, kolegice in kolegi! Pozivi, da je insolventna zakonodaja potrebna prenove, se vrstijo že nekaj let. Pri insolventni zakonodaji gre za zapletene, dolgotrajne postopke, prežete z administrativnimi pravili. Zato je nujno, da v prvi vrsti te postopke poenostavimo, pospešimo in jih približamo ljudem, predvsem upnikom. Brez izboljšanja položaja upnikov v insolventnih postopkih nismo naredili nič, saj bodo tako zviti dolžniki svoje premoženje še naprej skrivali na Kajmanskih otokih, se vozili z dragimi vozili in se sončili na jahtah, upniki pa bodo po več letih mukotrpnih sodnih postopkov na koncu ostali brez denarja, brez poplačil, delavci pa brez plač in plačanih prispevkov, odgovarjal pa ne bo nihče. Takih primerov je danes veliko in to je za nas nesprejemljivo. Insolventna zakonodaja mora biti namreč v prvi vrsti namenjena upnikom in temu, da čim več premoženja obubožanega podjetja ostane za poplačilo vseh dolgov, ne pa da se v prvi vrsti rešujejo dolžniki, ki pa v resnici ne rabijo reševanja, saj je za njihovo premoženje nekje na skrivaj dobro poskrbljeno. Socialni demokrati zato podpiramo te spremembe zakona, ki gredo v smeri večje učinkovitosti insolvenčnih postopkov. Še posebej podpiramo predloge, ki izboljšujejo položaj delavcev v postopku prisilne poravnave. Delavci bodo namreč imeli poseben položaj tudi v novem postopku zaradi odprave grozeče insolventnosti, saj imajo ključno vlogo pri preživetju podjetja. Po avstrijskem in nemškem vzoru se spreminjajo določbe, ki urejajo finančno poslovanje družb, in sicer v smeri, da se poslovodstvu nalagajo obveznosti že ob nastopu grozeče insolventnosti ter določajo bolj jasna, stroga in določna pravila glede ravnanja poslovodstva, ko nastopi insolventnost. Z določitvijo jasnih pravil in odgovornosti za njihovo kršitev se preprečuje izčrpavanje že insolventnih družb in posledično manjšega poplačila upnikov. Nadalje predlog zakona določa, da mora dolžnik upnikom omogočiti vpogled v vso poslovno dokumentacijo, razen če sodišče zavrne ali omeji vpogled po pravilih Zakona o pravdnem postopku. Prav tako se ukinja tudi postopek poenostavljene prisilne poravnave. Na njegovo mesto stopajo posebna pravila postopka prisilne poravnave za malo gospodarstvo. V teh postopkih je po novem predviden nadzor in prevedba obstoja terjatev s strani upravitelja. V okviru postopka osebnega stečaja se določajo strožji postopki za odpust dolga. Kot relevantna okoliščina se štejejo tudi prizadevanja dolžnika, da poplača svoje obveznosti do upnikov. Poleg naštetega predlog sprememb zakona uresničuje osem odločb Ustavnega sodišča, po katerih je Ustavno sodišče Republike Slovenije ugotovilo neustavnost veljavnih zakonskih določb. Predlog prenaša tudi določbe Direktive o prestrukturiranju in insolventnosti v slovenski pravni red. Tako se uvaja nov pojem grozeče insolventnosti in nov postopek sodnega prestrukturiranja zaradi odprave grozeče insolventnosti, ki je namenjen pravočasnemu pristopu dolžnika k prestrukturiranju, to je v fazi, ko insolventnost šele grozi. Namen tega postopka je, da s pravočasnim pristopom prepreči nastanek insolventnosti družbe in s tem ohrani poslovanje in preživetje družbe. Če pogledamo samo število členov tega zakona, se v njih kaj hitro lahko izgubimo, tudi materija je izjemno zahtevna in težavna, saj terja posebno strokovno usposobljenost vseh, ki sodelujejo v teh postopkih, še posebej pa sodnikov, zato je nujno tudi vlaganje v izobraževanje kadrov. Socialni demokrati ocenjujemo, da je predlog sprememb zakona dober, prinesel bo izboljšave predvsem za upnike, pospešil bo postopke, zato bomo podprli sklep, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala lepa. **PODPREDSEDNICA NATAŠA SUKIČ:** Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Levica, zanjo poslanec Milan Jakopovič. Izvoli. Hvala lepa za besedo, predsedujoča. Novela Zakona o finančnem poslovanju, postopkih, zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju je obsežna. Spreminja in dopolnjuje pravila, ki urejajo obveznosti poslovodstva ob nastopu insolventnosti, ter pravila, ki urejajo postopek prisilne poravnave in stečaja. S predlaganimi spremembami se bo izboljšal položaj in poplačilo upnikov, zlasti delavcev, v postopkih zaradi insolventnosti. Novela predvideva vrsto spodbud in obveznosti poslovodstev s ciljem zagotavljanja pravočasnega pričetka teh postopkov. Novela na novo ureja postopek sodnega prestrukturiranja zaradi odprave tako imenovane grozeče insolventnosti. Novela ta postopek uvaja za gospodarske družbe, nad katerimi visi tveganje oziroma, lahko rečemo, grožnja insolventnosti, ki jo lahko preprečijo s poslovno-finančnim preoblikovanjem v sodnem postopku, ko v izvensodnem procesu tega preoblikovanja ni bilo mogoče doseči bodisi zaradi pomanjkanja soglasja upnikov bodisi zaradi drugih okoliščin, ki jih sedaj pričujoča novela predvideva. In kaj je cilj tega postopka? Pravočasen pristop, ki prepreči nastanek insolventnosti družbe in s tem ohrani poslovanje in preživetje družbe, tudi ohranitve delovnih mest. V noveli je moč opaziti tudi ukinitev postopka poenostavljene prisilne poravnave, ki na njegovo mesto vpeljuje tako imenovana posebna pravila za malo gospodarstvo. Ta pravila se bodo uporabljala v situacijah, ko vse obveznosti dolžnika, ki bodo predmet finančnega prestrukturiranja in predmet prisilne poravnave, ne bodo presegale 700 tisoč evrov. Kaj pa je vprašanje samostojnih podjetnikov in mikro družb? Zanje bodo še vedno veljale določene poenostavitve, ki nižajo stroške prisilne poravnave. Bo pa po drugi strani ta novela tudi zanje prinesla novosti, in sicer bo tudi v teh postopkih zanje vedno imenovan upravitelj, katerega naloga bo preverjanje resničnosti in obstoj terjatev. Zanje bo opravljal tudi nekatere druge naloge, naloge nadzorne narave. S predlogom novele se spreminjajo in dodajajo obveznosti poslovodstvu ob nastopu insolventnosti. Jasneje se določajo pravila, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje in čim hitrejšo predložitev predloga za uvedbo postopkov po zakonu. To je ključnega pomena za preprečitev izčrpavanja že insolventnih družb ter zagotovitve enakega in najboljšega poplačila upnikov in s tem zaščita njihovih interesov. Ne gre pozabiti, da se v postopkih insolventnosti kot upniki v največji ali pa pretežni meri znajdejo prav delavke in delavci, zato je ta ukrep zelo dobrodošel. Predlog novele tako določa jasno obveznosti in uvaja 30-dnevni rok od ugotovitve insolventnosti, torej takoj, ko se ugotovi, da ne bo možno poplačati vseh upnikov, uvede stečajni postopek ali drug zakonsko določen postopek zaradi insolventnosti. V primeru neizpolnitve te obveznosti bo poslovodstvo [podvrženo] prekrškovni odgovornosti, ob ugotovitvi škode za upnike pa tudi kazenski in odškodninski odgovornosti. Spreminjajo se tudi pravila glede povezanih oseb s širšo in odprto opredelitvijo, kar naslavlja problem tako imenovanih slamnatih upnikov, ki v osnovi sodelujejo z dolžnikom. Okrepi se položaj upnikov v stečajnih postopkih in v postopku prisilne poravnave, kar zasleduje cilje večje transparentnosti. Upnikom bo tako dana na vpogled ključna dokumentacija dolžnikov v zvezi z vodenjem postopka, kar dejansko omogoča informirano odločanje o potrditvi predlaganega načrta finančnega preoblikovanja. Nenazadnje pa s predlogom novele usklajujemo slovensko insolvenčno zakonodajo z evropsko Direktivo o prestrukturiranju in insolventnosti. Obenem pa odpravljamo ugotovljena neskladja veljavnega zakona z Ustavo Republike Slovenije, na kar je opozorilo Ustavno sodišče v kar sedmih odločbah vse od leta 2016 pa do lanskega leta. V predlogu novele se uvajajo rešitve, ki izhajajo iz dosedanje prakse v postopkih, ki jih ureja zakonska materija. Novelo zakona je pripravilo Ministrstvo za pravosodje v sodelovanju z različnimi deležniki, med katerimi velja izpostaviti sindikalna združenja, v proceduro pa jo je predložila Vlada. V Levici bomo podprli predlog sklepa, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo poslanka Lucija Tacer. Izvolite. Hvala, predsedujoča. Spoštovani! Nova pravila o postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju so se začela uporabljati 1. oktobra 2008 z začetkom uporabe pravil Zakona o finančnem poslovanju v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, tako imenovan ZFPPIPP. ZFPPIPP je nadomestil takratni Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji in Zakon o finančnem poslovanju podjetij. Do sedaj je bil ZFPPIPP noveliran sedemkrat, nazadnje v letu 2015 z novelo ZFPPIPP-G. Predlagane spremembe so potrebne zlasti zaradi implementacije Direktive o prestrukturiranju in insolventnosti – rok za implementacijo je potekel julija 2022 in zaradi odprave neskladij z Ustavo Republike Slovenije, ki jih je v več svojih odločbah ugotovilo Ustavno sodišče. Dodane so tudi nekatere druge spremembe, ki bodo prispevale k večji transparentnosti insolvenčnih postopkov. spremembami uresničujemo in sledimo osmim odločitvam Ustavnega sodišča. Ponavljam, uresničujemo osem odločb Ustavnega sodišča. Prvo odločbo z dne 12. 5. 2016, ki se nanaša na predhodni stečajni postopek, ki se začne na upnikov predlog. Drugo odločba z dne 14. 4. 2016, ki se nanaša na postopek izbrisa družbe iz sodnega registra brez likvidacije iz razloga, ker ne posluje na poslovnem naslovu, vpisanem v sodni register. Tretja odločba z dne 12. 7. 2018, ki se nanaša na postopek prisilne poravnave, v kateri je kot ukrep finančnega prestrukturiranja predvideno povečanje osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki ali konverzijo terjatev v lastniške deleže. Četrta odločba z dne 7. 11. 2019, ki se nanaša na prenehanje izločitvene pravice. Petič, odločba z dne 11. 7. 2019, s katero je Ustavno sodišče sicer poseglo v Zakon o izvršbi in zavarovanju, nanaša pa se na odlog izvršbe, kadar gre za izvršbo za izpraznitev in izročitev stanovanjske nepremičnine, ki je dolžnikov dom. Šestič, odločba z dne 23. 4. 2020, ki se nanaša na zavrnitev predloga stečajnega dolžnika za odpust obveznosti zaradi kršitve dolžnikovih obveznosti. Sedmič, odločba z dne 14. 5. 2020, ki se nanaša na ureditev upravičenja upnikov za začetek postopka prisilne poravnave. In osmič, odločba z dne 1. 12. 2022, ki se nanaša na omejitve ponovnega odpusta obveznosti, če je bil predlog stečajnega dolžnika za odpust obveznosti zavrnjen, ker je dolžnik kršil svoje obveznosti iz 383.b, 383.b, 384., 386. in 401. ZFPPIPP. Ključna izhodišča pri pripravi rešitev na področju poslovnega in finančnega prestrukturiranja v skladu z Direktivo o prestrukturiranju in insolventnosti so: uspešnost postopkov prestrukturiranja, ki je povezana s pravočasnim pristopom k prestrukturiranju; uspešno prestrukturiranje, ki temelji na kombinaciji ukrepov finančnega prestrukturiranja in poslovnega prestrukturiranja. Treba je namreč zagotoviti mehanizme spodbude, da dolžnik sam začne pravočasno s temi postopki in odpravi grožnje insolventnosti ter posledično obdrži lastništvo. Tretjič, v trenutku, ko nastopi insolventnost, prevladajo interesi upnikov, zato morajo imeti ti učinkovita orodja tako glede dostopa do podatkov in dokumentacije dolžnika, sprožanja postopkov zaradi insolventnosti kot glede položaja v postopku, varovalke, namenjene preprečevanju sodelovanja povezanih oseb v teh postopkih. Cilji, ki jih zasledujemo s predlogom zakona, ki ga danes obravnavamo, so: višje poplačilo upnikov v stečajnih postopkih in pospešitev stečajnih postopkov. Ta dva cilja bomo dosegli z naslednjimi rešitvami. Spreminjamo pravila glede prodaje poslovne celote dolžnika, in sicer na način, da imajo močnejšo vlogo upniki, ki lahko zahtevajo, da upravitelj pripravi vse potrebno, da se odloča o možnosti prodaje dolžnika kot poslovni celoti. Drugič, omogočamo večjo transparentnost prodaj. Vse prodaje bodo objavljene na enem mestu. Tretjič, urejamo spletne javne dražbe. Te omogočajo širši krog ponudnikov pri draženju in nezmožnosti in nezmožnosti dogovarjanja. Četrtič, urejena je možnost ustreznega zavarovanja in izvedbe nakupa v stečaju z najemom kredita za nakup premoženja v stečajnem postopku. In petič, krepimo položaj in vlogo uporabniškega odbora v stečajnem postopku. Eden od članov upniškega odbora je imenovan izmed upnikov prednostnih terjatev, razen če ti predstavniki odpovedo ali ne predlagajo nobenega člana v izvolitev. Predlog zakona prav tako uvaja nekatere ključne rešitve na področju osebnega stečaja. Direktiva o prestrukturiranju in insolventnosti zahteva, da je preizkusno obdobje največ 3 leta, zato po novem preizkusno obdobje ne bo smelo biti krajše od 1 leta in ne daljše od 3 let. Zaostrujejo se pogoji za odpust dolga, in sicer se bo kot relevantna okoliščina štelo tudi prizadevanje dolžnika, da poplača svoje obveznosti do upnikov. Predvideno je, da mora dolžnik poplačati upnike vsaj v določenem odstotku, 10 %, če želi, da se mu preostali dolg odpusti. Izjemoma lahko sodišče odloči, da se kljub nižjemu odstotku poplačila dolžniku dolg odpusti, in sicer če tako oceni glede na višino prijavljenih terjatev, socialni položaj in prizadevanja dolžnika. Tretjič, zaostrujejo se tudi pogoji za odpust dolga, predvsem v smeri presojanja ustreznosti ravnanja dolžnika v preizkusnem obdobju, sprejemanje nedenarnih ugodnosti namesto denarja ali če dolžnik v preizkusnem obdobju sklepa pravne posle v nasprotju z določbami zakona. S predlaganimi zakonodajnimi rešitvami, ki spreminjajo poglavje finančnega poslovanja gospodarskih družb in pravnih oseb, se krepi načelo zagotavljanja najboljših pogojev za plačilo upnikov. Ključen ukrep za varstvo upnikov v postopkih zaradi insolventnosti je določitev takšnih pravil finančnega poslovanja, ki dolžnike silijo k odpravljanju insolventnosti že, ko ta grozi, ko stanje insolventnosti nastopi, pa je dolžnost poslovodstva, da začne enega izmed postopkov zaradi insolventnosti, ki jih določa zakon. Pravočasen začetek insolventnega postopka tako predstavlja varstvo za upnike, saj za varstvo njihovega položaja in enakega obravnavanja skrbi upravitelj oziroma je v postopkih, namenjenih prestrukturiranju, njegova vloga v nadzoru nad poslovanjem stečajnega dolžnika. Brez pravočasnega začetka postopkov je zaradi hitrega zmanjševanja stečajne mase gospodarske družbe, ki postane nelikvidna in/ali prezadolžena, praktično nesmiselno razpravljati o vprašanju ex post učinkovitosti postopkov zaradi insolventnosti. Noben postopek zaradi insolventnosti namreč ne more ustvarjati dodatnega premoženja. Predpostavka za učinkovito insolvenčno pravo je torej sistem mehanizmov, ki deležnike ustrezno spodbudijo, da pravočasno predlagajo uvedbo postopkov za odpravo že grozeče insolventnosti. V Poslanski skupini Svoboda bomo zaradi naštetih rešitev, ki jih predlog zakona prinaša, torej pospešitev postopkov, večje poplačilo upnikov in spoštovanje mnenj naših neodvisnih institucij, med njimi tudi Ustavnega sodišča, podprli sklep, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo. Najlepša hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin in sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zakona. K besedi so prijavljeni, da vidimo … Lista se je nekoliko spremenila, tako da čakam podatke, imam zaenkrat prazen ekran, se opravičujem. Se iskreno opravičujem, prišlo je do tehnične napake in ker se je lista spreminjala, trenutno nimamo imen na listi, ampak vem pa, da so prijave, tako da prosim za malo potrpljenja. Ni

prišlo do odločitve vseh poslank in poslancev Državnega zbora, da se odrečejo razpravi, kajti ta stališča so bila očitno tako izčrpna, da razprava ni potrebna, zato prehajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobi besedo še predstavnica Vlade. Izvolite. Spoštovani poslanke, poslanci! Vlada se vam zahvaljuje za načelno podporo Predlogu novele Zakona o stečajnih postopkih. Mogoče odgovorim na nekaj dilem, ki so se izpostavile. Pri osebnih stečajih je treba tehtati med pravico poštenega in vestnega dolžnika, da se reši primeža dolgov na eni strani in pravico upnikov do njihove ustavne pravice do lastnine, da so poplačani. Vlada, Ministrstvo za pravosodje je moralo slediti direktivi, ki skrajšuje poskusno dobo na tri leta na eni strani, na drugi strani smo pa zaostrili pogoje za sam odpust obveznosti, ki so sedaj strožji. Potrebno je minimalno poplačilo 10 %, razen če so res utemeljeni razlogi, da do tega ne pride, dolžnik si mora prizadevati, da čim bolj poplača upnike, in še nekatere druge varovalke, ki jih dosedanje rešitve stečajne zakonodaje niso predvidevale. Nadalje se je izpostavilo vprašanje poenostavljenih prisilnih poravnav. Kot smo že uvodoma izpostavili, strokovna, tudi splošna javnost je opozarjala na težave, zlorabe v postopkih poenostavljene prisilne poravnave, zato smo ta institut spremenili tako, da sedaj nad prijavljenimi terjatvami bdi upravitelj, ki bo preverjal resničnost prijavljenih terjatev. Nadalje, glede pravice pritožbe upravitelja, glede pravic glede položaja dolžnika je tako, da je sistem našega insolventnega prava zastavljen tako, da je upravitelj podaljšana roka sodišča, in si seveda ne želimo v stečajnih postopkih, da pride do sporov med sodiščem in upravitelji, ko se ko se pogovarjamo o položaju dolžnika, drugo je, ko se pogovarjamo o pravicah upravitelja, ki jih ima, na pritožbo glede stroškov postopka in tako naprej. Glede Glede računovodstva, ki je dolžno sporočati poslovodstvu, da zaznava morebitne težave v poslovanju podjetja, smo sledili rešitvam nemške zakonodaje. Tudi tam niso pravila zelo strogo postavljena. Verjetno Nemci domnevajo, da strokovnjaki z davčnega področja, revizorji, računovodje vedo, kdaj družbi grozi insolventnost. Domnevam, da tudi naši finančni, računovodski strokovnjaki to dobro vedo. Potem pa še vprašanje dostopa do informacij v postopkih prisilne poravnave. Do sedaj je upniki niso imeli, sedaj smo to omogočili upniškemu odboru pod pogojem, da niso kršene poslovne skrivnosti. Vendarle se moramo zavedati, da je v postopku prisilne poravnave namen, da družba posluje tudi v bodoče, zato si ne želimo, da se vsi podatki razkrivajo vsakomur, predvsem pa, da je seveda ta postopek čim hitrejši. To so osnovne dileme, ki smo jih tudi mi imeli, ko smo pripravljali zakonodajo. Kot rečeno, se veselimo strokovne debate, ki se bo nedvomno na naslednjih sejah Državnega zbora in matičnih teles zvrstila. Hvala vam. Najlepša hvala. Proceduri je seveda potrebno slediti, kljub prejšnji nenavadni situaciji, ko ste se vsi prijavljeni razpravljavci odjavili. Torej lahko bi dobili besedo, če bi želeli, ampak čas, določen za razpravo, še ni potekel in zato sprašujem, ali želi na podlagi 71. člena Poslovnika Državnega zbora morebiti vendarle še kdo razpravljati? Vidim, da interesa ni. Zatorej zaključujem splošno razpravo. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora odločali jutri, 25. maja 2023, v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda in 10. sejo Državnega zbora, ki jo bomo nadaljevali jutri ob 9. uri. Lep dan, se vidimo.